- Poslovnik povjerenika za informiranje – potvrđivanje Poslovnika Predlagatelj poslovnika je povjerenica za informiranje u skladu s člankom 68. Zakona o pravu na pristup informacijama. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. S nama je predlagateljica doktor Anamarija Musa.

za čije je stupanje na snagu potrebna potvrda Hrvatskog sabora. Ukratko htjela bih samo upoznati tijelo koje je već upoznato s tim s obzirom da je danas već bilo riječi o tome. Zakon o pravu na pristup informacijama je stupio na snagu u ožujku 2013. godine i njime je uređena zaštita Ustavnog prava građana na pristup javnim informacijama i ponovnu uporabu informacija, praćenje provedbe tog zakona te promicanje prava u javnosti i među tijelima javne vlasti. Zakon je donesen u okviru pristupnih pregovora s EU, njime je transponirana direktiva o ponovnoj uporabi informacija te on predstavlja ključno sredstvo prevencije u suzbijanju korupcije i zbog svih tih uloga i važnosti zakonodavac, odnosno Hrvatski sabor odlučio se povjeriti tu funkciju nakon višegodišnjeg lutanja, dakle funkciju povjeriti posebnom neovisnom tijelu koji zapravo nadzire oko 5,5 tisuća tijela javne vlasti u pružanju javnih informacija građanima. U odnosu na raniju regulaciju, funkcije povjerenika su ojačane, dodane su mu funkcije u odnosnu na agenciju koja je prethodno obavljala taj posao i ima u rukama čitav niz potencijalno efikasnih instrumenata za zaštitu prava građana i jačanja odgovornosti tijela javne vlasti i samim time suzbijanje korupcije. Uz to, unošenjem direktive o ponovnoj uporabi informacija u naš pravni sustav, omogućeno je da povjerenik djeluje na jačanju gospodarske aktivnosti pravnih pravnih osoba i poduzetnika te provedbi istraživanja jer se javne informacije sada, dakle omogućuje se njihovo korištenje i za komercijalne i nekomercijalne svrhe. kao povjerenica izabrana sam u ovom uvaženom tijelu 25. listopada i u zakonskom roku sam podnijela Poslovnik na potvrdu. Napominjem da su tim danom u ured povjerenika preuzeti zaposlenici agencije, njih četvero koji su do tada obavljali poslove zaštite prava na pristup informacijama što bi u praksi značilo da je osiguran kontinuitet zaštite tog prava, odnosno da se postupci i posao nisu prekidali niti jedan dan. Ukratko, Poslovnik je temeljni akt kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo, način rada način planiranja i obavljanja poslova i druga pitanja od važnosti za rad institucije. Istaknut ću samo najvažniju stvar, a to je unutarnje uređenje, dakle unutarnje ustrojstvo ureda je posloženo tako da ured ima dvije službe. Jedna se bavi zaštitom prava na pristup informacijama, dakle provodi drugostupanjski postupak, inspekcijski nadzor podnosi optužni prijedlog, izdaje prekršajni nalog, te izrađuje nacrte akata. Dok druga služba prati i promiče pravo na pristup informacijama, osigurava međunarodnu suradnju, prati i analizira provedbu zakona i posebno radi na edukaciji i promicanju prava u javnosti. Napominjem da prema Poslovniku opća služba odnosno tajništvo nisu predviđeni s obzirom da je prijelaznim i završnim odredbama zakona određeno da administrativne poslove za povjerenika obavlja agencija što se u ovom prijelaznom razdoblju pokazalo korisnim, međutim u budućnosti

ovlast odlučivanja je u rukama povjerenika. Samim tim je institucija izrazito individualizirana a time je i odgovornost jasno lociranja. Ostale odredbe odnose se na uobičajenu regulaciju u ovom tipu akata, dakle status zaposlenih, uredsko poslovanje itd. Napominjem da službenici moraju biti certificirani za pristup klasificiranim podacima od nadležnog tijela, dakle ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. Na kraju poslovnik predviđa donošenje pravilnika kojim se sistematiziraju radna mjesta. Taj pravilnik je već pripremljen i stupit će na snagu u roku od 30 dana u odnosu na Na kraju ovom prilikom zadnja rečenica ako mi dozvolite, htjela bih napomenuti da je za obavljanje navedenih funkcija koja su brojna ako pogledate poslovnik ima ih jako puno. Nužno jačanje kapaciteta ovog tijela u smislu osiguravanja dovoljnog broja zaposlenih dok se najveći dio aktivnosti može financirati kroz europske projekte. Povjerenik je već dobio zeleno svjetlo da europska projekta međutim za sada je provedba tih projekata stopirana pa tako i povlačenje sredstva jer Europska komisija smatra i to s pravom smatra da 4 zaposlenika ne mogu provoditi europske projekte te težine, nedovoljan je kapacitet ureda. U tom smislu da bi se puno funkcioniranje osiguralo još će biti potrebno da se i Ustav i zakon a onda i ovaj poslovnik provedu u stvarnosti kroz jačanje kapaciteta. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ukoliko ne otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a Sunčana Glavak. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Odmah bi se nadovezala na ovo što je povjerenica rekla. Dakle kako možemo očekivati od povjerenika za informiranje da obavlja svoj posao kada već u startu je očito se suočen sa potkapacitetom u svom uredu i kao što smo čuli ne može dobiti sredstva iz fondova. Dakle vraćamo se na početak priče i morat ću se osvrnuti iako je eto već 21,00 sat na ono što smo govorili, a to je kako će moći povjerenik za informiranje stati na kraj primjerice neodgovornim tijelima javne vlasti koje ne pružaju informacije, koji su dužni pružati prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, a to je do sada činila Agencija za zaštitu osobnih podataka pa je bilo rečeno kako će se snažiti upravo preko povjerenika odnosno povjerenice za informiranje taj institut, bojim se da to ipak tako neće biti. Osim toga i proračunom na neki način vezane su povjereniku ruke. Bile su europske projekcije o potrebi oko 6 do 6,5 milijuna kuna, mislim da je bilo traženo 2, dobili ste milijun preuzeli ste dio ljudi iz Agencije za zaštitu osobnih podataka i ja doista ne znam kada će i na koji način će se ovakvim kapacitetima vaš ured moći funkcionirati. Dakle to je ono što smo mi u klubu HDZ-a i problematizirali kada se upravo prišlo ovakvom razdvajanju. Dakle povjerenik odnosno odluka o povjereniku donesen je u listopadu prošle godine. moram reći da je prekoračen rok za donošenje poslovnika i to člankom 68.jer je morao povjerenik najkasnije u roku od 60 dana od dana izbora u Hrvatski sabor dostaviti poslovnik sukladno odredbama navedenog zakona. Moje pitanje je vrlo jednostavno, zašto je prekoračen zakonski rok donošenja poslovnika i zašto mišljenje Ministarstva uprave od 10.siječnja ove godine nije dostavljen uz poslovnik koji nema niti obrazloženje? Vrlo kratko, naravno da u poslovnik ćemo prihvatiti ovakav kakav jest

Hvala i vama. Izvolite gospođo povjerenice u ime predlagatelja. Završno, da. Izvolite. Hvala gospođo Glavak na opaskama i primjedbama. Što se tiče podnošenja poslovnika ja sam ga podnijela 11.prosinca 2013.međutim zbog procedure u Saboru i pauze pauze za božićne i novogodišnje blagdane jednostavno se ta situacija odužila. Mišljenje Ministarstva uprave je dobila Vlada a ne povjerenik i mi smo ga uvažili, ja sam povukla poslovnik ja sam povukla poslovnik iz procedure i nadopunila u skladu sa mišljenjem koja su uvažena. Dakle napomene su sve uključenje. Što se tiče financiranja mi smo sada tražili u rebalansu proračuna da se uz postojećih milijun i 300 tisuća kuna osigura još dodatnih milijun i 400 tisuća da bismo imali 10 zaposlenih i time ispunili uvjet za dobivanje tih sredstava. Dakle projekti su već odobreni, samo se čeka završni potpis koji ovisi o kapacitetima, ali čak i bez europskih projekata ono za što je potrebno imati kapacitete da se rješavaju pravovremeno žalbe, provodi inspekcijski nadzor koji trenutno ne provodimo jer nemamo inspektore i da se obavljaju sve ove druge funkcije, posebice što od nas traži direktiva koju smo unijeli u zakon. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama gospođo povjerenice i želim da nastavite dobro raditi na dobrobit svih nas. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Želim vam laku noć i sutra ujutro se vidimo. Nastavljamo sa Izvješćem o radu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske za 2012. godinu. Hvala.